Päiväjärjestyksen 3. asiana on valtakunnanoikeuden jäsenten vaali. Nyt valittavien jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2027. Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2023 Yleiskeskustelu asiasta päättyi 29.11.2023 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa Joona Räsänen on Lauri Lylyn kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, Hannu Hoskonen on Pekka Aittakummun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, ja Krista Mikkonen on Tiina Elon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. [Speech 3]

Pidämme pienen tauon ja yritämme korjata teknisen

vastaan. Ensin äänestetään Hannu Hoskosen ehdotuksesta Joona Räsäsen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Joona Räsäsen ehdotus, Hannu

mietintöä vastaan. Joona Räsäsen ehdotus, Hannu Hoskosen ehdotus ja Krista Mikkosen ehdotus ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.